da se o skupnem problemu, ki ga imamo, pogovarjamo, dogovarjamo in iščemo najbolj optimalno možno rešitev. Kakšna je ta rešitev? Mislim, da če bo o tem na licemeren način razpredala populistična politika, bomo prišli težko do cilja. Cilj in pot do njega naj postavi stroka. Jasno je, da je seveda znanje slovenskega jezika nujno, nepogrešljivo in potrebno. V današnji razpravi in ko sem pozorno poslušal več nastopov predlagateljice, mi je všeč, pozitivno, da se o tej temi pogovarjamo človeško, spoštljivo. Ali je to posledica odsotnosti ključnih strokovnjakov za migracije v tem državnem zboru, ki jim je to že leta in leta lajtmotiv? Ampak gospa je zgodbo predstavila na človeški, iskren način in sem vesel, da tudi predstavnica ministrstva posluša, sliši, da bomo skupaj iskali rešitve. V Sloveniji je migrantov že več kot 150 tisoč. Hočemo ali nočemo priznati, ta država brez delovne sile od drugod slabo slabo ali pa težko funkcionira. Kako učinkovita, kako hitra bo integracija,

Če na eni strani o tej temi govorimo zlagano, izmišljeno, potencirano s ciljem političnih točk, je seveda sporočilo tudi tistim, ki k nam pridejo, jasno. Ti ljudje, ki pridejo s trebuhom za kruhom v našo državo, se bodo počutili bistveno drugače, kor pa če jih sprejmemo strpno, razumljivo, z velikim trudom, da jih naučimo slovenskega jezika. Učenje slovenščine ni naloga samo vlade ali samo ministrstva, to je naloga vsakega od nas, ko se srečamo, ko smo v stiku z osebo, ki je z dobrimi nameni prišla v naše kraje, zato da si tukaj ustvari zaslužek, mogoče družino, dom ali še kaj več. Zgodovinsko smo bili najbrž tudi Slovenke in Slovenci na nek način migranti. Če bomo temo migracij, vključevanja in integracij obravnavali bolj strokovno, razumsko, človeško, predvsem pa z več duše in srca, bomo zagotovo uspešnejši. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja

res, tako kot je rekel gospod Sajovic – spoštljivo komunicirali in da se je debata razvila tako, kot pri prejšnjem predlogu, ko smo začeli debato s tem, da je obiskovanje pripravljalnice obvezno in da traja celo leto, pa je zdaj v drugem predlogu to že malo bolj zmehčano, se predvideva pet ur tedensko vključenosti v druga predmetna predmetna področja. Zdaj sem slišala še en predlog, da ta pripravljalnica ne bi trajala celo leto, če bi bil otrok bolj uspešen. To je pa točno to, kar predvideva, ali pa bom rekla zelo blizu tega, kar predvideva zakon, novela zakona, ki je tudi že v postopku, ki jo je predlagalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki se se približa tej individualizaciji in diferenciaciji, kar otrok potrebuje. Izpostavljena je bila tudi motivacija. Se pravi, kljub temu da je toliko nekih možnosti, nekih ponudb, so nekateri učenci bolj, drugi manj uspešni. Tukaj Tukaj je tudi eden od pomembnih vidikov, kaj motivira priseljence, da pridejo v Slovenijo, kaj jih motivira, da se učijo slovensko, kaj jih motivira, da vztrajajo v šolskem sistemu, da nadaljujejo, da so uspešni tudi po po tem, ko zaključijo osnovno šolo, in tako naprej. To je tudi en pomemben vidik, ki smo ga tukaj danes izpostavljali. Zagotovo se jezika učimo skupaj s kulturo, kar je bilo izpostavljeno, in je to področje tisto, ki se nam dogaja ves čas. Zato je res pomembno, da so otroci in zagotovo tudi odrasli pri učenju jezika in kulture v stiku z lokalnim okoljem in s sovrstniki. V tej smeri mislim, da je potreben še tehten razmislek. Spremembe na ravni normativov so zagotovo še možne, ampak za v zakon je pa potrebno, kot vidimo – tako kot razprave potekajo, se širijo rešitve. Hvala lepa za vse razprave. Mislim, da se bom vseeno še malo dotaknila [tega], da smo danes govorili človeško. Jaz mislim, da vedno razpravljam v enakem tonu in vedno spoštljivo do vseh ljudi.

malo povzdignem glas ali pa sem malo bolj ostra. Drugače pa, glejte, ljudje smo. In za to, da bi ostali ljudje, mislim, da moramo tudi stvari premakniti na stran, kjer bomo lažje sobivali drug z drugim in se sprejemali. Trenutna ureditev, ki je, temu ni namenjena in ni naklonjena. Moram reči, da pozdravljam pripombe kolegice Tacerjeve. Ona je opozorila točno na to, na kar tudi ravnatelji opozarjajo – da je najtežje učljiv jezik slovenščina za tujce, ki prihajajo iz Kitajske. Verjetno ste tudi, kot ste rekli, občutili tudi za … Mi je ušla beseda zdajle. In seveda za albanske otroke. To je dokazano, da ti otroci rabijo veliko več časa, da usvojijo slovenski jezik ali osnove slovenskega jezika. Pripravljalnice. Vlada, državna sekretarka je rekla, da danes je pa seveda nekaj drugače, da vključujejo pet ur tedensko v razrede. Ne. To je bil že osnovni predlog in ta predlog bomo vlagali, danes napovem, dokler se ne bodo stvari izboljšale, po tekočem traku, lahko rečem. In ne samo pet ur tedensko vključevanje v razred,

In da pripravljalnice ne bi trajale celo leto, to smo se pogovarjali. Zato je tudi moj kolega Jože rekel: »Danes bomo glasovali samo o tem, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo.«

Ampak lahko bi se zamandmiralo, lahko bi se prilagodilo in mislim, da bi s tem razbremenili vse. Ne vem, ali ste pregledali vse gradivo, ki je dostopno in obstaja, so te težave tudi v Gorici, tudi v Kopru, da pa so bili najbolj pripravljeni nekaj narediti in premakniti stvari na tem področju v Kranju mestni svetniki in seveda tudi župan. Tudi v Mariboru, tudi v Celju, v Velenju, tudi predstavnik ZMOS, Združenja mestnih občin Slovenije, je bil na odboru, kjer je tudi to povedal. Dejstvo je, da se ta številka otrok, ki se priselijo, ki ne znajo slovenskega jezika, iz leta v leto povečuje. Želimo si, da bi seveda delovali tako, kot ste zapisali v Strategiji vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Kaj ste vi tam zapisali? zapisali? Sprejeta je bila 9. novembra letos. Ko odprete spletno stran Vlade, vidite naslov Integracijska strategija: prvi pogoj za dobro integracijo je znanje slovenskega jezika. To piše na spletni strani Vlade, zraven je pripeta tudi strategija. Ko vse Ko vse preberete, vidite, da enostavno strategija opredeljuje posamezne podsisteme, kjer so ukrepi in dejavnosti za integracijo najbolj ključni. Prvi pogoj za dobro integracijo je znanje slovenskega jezika. Se pravi, več od tega pa niste pripravljeni ali pa ni koraka naprej, kljub temu da strategija v svojem delu opisuje, na kakšen način naj bi se zadeve izpeljale, tudi v osnovnih šolah, v osnovnih šolah, tudi prek prilagojenega programa, prek povečanja števila ur. Vse to je zabeleženo, ampak izgleda, da to ostaja neka mrtva črka na papirju, ker dlje od tega ne greste. Državna [sekretarka] je rekla, da ste pripravljali tudi zakon. Ja, smo ga videli, žal lahko prepogosto razberemo preživetveno raven tudi pri tem, tudi pri osnovni šoli, kar me žalosti, ker preživetvena raven zagotovo ni dovolj za uspešno integracijo. Res je, tudi starše bi bilo potrebno zajeti, predvsem v komunikaciji učitelj starš in otrok, ker prepogosto prihajajo otroci z njimi na govorilne ure, da tolmačijo svojim staršem, kaj je učitelj želel, in enostavno se tudi oni ne počutijo suvereni. Naša želja pa je, da razumejo slovenski jezik, da razumejo slovensko kulturo in da v izobraževalnem sistemu ni težav. Kolega Janev, ja, ste se obregnili, lahko rečem, da malo zameglili zadevo, ker jaz verjamem, da vi veste, kako je organizirana Nemčija. Tudi mi vemo, da so zvezne dežele, ki imajo pristojnost tudi vpeljave tako imenovanih pripravljalnic, da tega nimajo vse, ima Bavarska, zato je verjetno tudi nekoliko drugačen rezultat za Nemčijo, in poleg tega tudi še večji pritisk priseljencev v Nemčijo kot v Slovenijo. Ravno zaradi tega mislim, da bi morali poenotiti. Prejle je Jerajeva rekla, kako to rešujejo na osnovni šoli Ledina, jaz sem brala, kako to rešujejo na osnovni šoli na Jesenicah. Se pravi, prepuščeni so iznajdljivosti. Ali je to smisel? Ali smo potem vsi enakovredni? Ali imajo potem vsi enake možnosti, da se enako, pod enakimi pogoji izobražujejo? Nimajo. Zato je odgovornost Vlade, da na tem področju to uvede. Ena izmed oblik, ki je zagotovo prava, je uvedba pripravljalnic, ki pa se jo seveda, če se danes zakon potrdi, ob prihodnjem branju lahko z amandmaji popravi na želene učinke. učinke. Mislim, da je prav, da gremo skupaj naprej, tudi zaradi tega ker to od nas pričakujejo vsi, ki pridejo v državo. Hvala lepa.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 Interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja Iva Dimic ter predstavnica Vlade državna sekretarka Janja Zupančič, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnji, in sicer najprej predstavnica Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Sedaj pa prosim za prijavo. Začenjam s prijavo.

šolske sheme iz evropskega prostora v slovenski prostor ni primerno. Da, jaz mislim, da primer Nemčije to eksaktno kaže. Bom pa opozoril na eno zadevo, in sicer na to, da je da je Vlada že sprejela novelo Zakona o osnovni šoli, v kateri je opredeljen na novo tudi razširjen program, ki je bil v poskusni dobi pet let, znotraj poskusnega programa tega, imenovanega razširjen program, je možnost dodatnih ur tudi iz naslova učenja slovenščine. Razširjen program predvideva učenje v času dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, med rekreativnimi odmori, v jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju. Tako da v bistvu s tistima dvema urama, kolikor se jih omenja, se da zadevo zelo zelo dobro implementirati in razširiti tudi na več ur. Več kot toliko pa jaz mislim, da tudi ni primerno, in da je prav, da se otroci, kakor sem že najprej povzel, socializirajo v okolju, v katerem dejansko tudi živijo. Ker mislim, da samo učenje jezika ni edina težava, gre tudi za kulturno učenje in umeščanje v prostor. Da pa je to dejansko tako, nas uči tudi izkušnja z eno od skupin, ne morem reči tujcev, ampak gre za skupino Romov, kjer dejansko prihajamo do zaključka, da najboljše znajo slovensko tisti najstarejši, pa niso hodili v šolo. Znajo pa – zakaj? Zaradi tega ker so bili vključeni v okolje, v katerem živijo, in na ta način se potem tudi stvari bistveno hitreje odvijajo in je motivacija drugačna. Tako da še enkrat, tako kot sem že uvodoma povedal, zaenkrat intence oziroma razloga za to, da bi vpeljevali spremembo zakona, ne vidim, je pa to zdaj izziv za ministrstvo, da se pravočasno odzove nenazadnje

Hvala lepa, podpredsednica. Še enkrat lep pozdrav vsem! Morda bi v podkrepitev, zakaj podpiram in bom glasoval, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo zdajle ob prvem branju, navedel svojo izkušnjo iz časov, ko sem opravljal izobraževanje za opravljanje izpita iz zakona o upravnem postopku. Predavateljica nas je takrat vprašala: »Kaj boste storili, če boste nekje v uradu in pride tujec in vas nagovori v enem od tujih jezikov, ki ga vi slučajno pač razumete ali vsaj malo obvladate?« In sem rekel to, kar je prej poslanec Janev rekel za enega od učiteljev ali pa ne vem, ali je govoril sam zase, kakorkoli. Ja seveda bi ga pozdravil pozdravil in ogovoril v njegovem jeziku in potem bi mu tudi pomagal s tem znanjem jezika. In je bila predavateljica ogorčena, rekla je: »Ja vi ste pa strašno strašno prijazni in uslužni. Uradni jezik v Sloveniji, in uradovalni in tako naprej, je slovenščina.« Kot človek jaz vsakega takega otroka, ki ga zelo spoštujem in ima enako dostojanstvo kot vsi ostali otroci, pozdravim, se naučim njegovega jezika, mu skušam dati – kako bi temu rekel? – sporočilo sprejetosti in sprejemanja ter vključenosti, seveda. Na sistemskem nivoju, spoštovani kolega Janev, pa verjetno tega ni mogoče v taki meri narediti, kot lahko posameznik ali posameznica to naredi. Spoštujem tega učitelja, ali če ste bili to vi, vas res spoštujem, tega je premalo,

Tega ne more vsak posamezni učitelj ali učiteljica s svojimi sposobnostmi, s svojo empatijo in s svojim pristopom reševati. Pa vsa čast res vsakemu in vsaki, ki to dela, znotraj ali izven učnega časa. Mislim, da smo bili v nekaterih primerih napačno razumljeni, kakorkoli, še enkrat, menim, da je pripravljalnica z učenjem slovenskega jezika za učence, katerih materni jezik ni slovenščina in tega jezika ne obvladajo, ga niso usvojili pred vstopom v osnovno šolo, korak naproti učencem, katerih osnovna otrokova pravica je pravica do izobraževanja. To je ena izmed temeljnih otrokovih pravic. Z neukrepanjem, z neučinkovitostjo sistemskega pristopa do tega izziva delamo krivico vsem, tako tem otrokom, katerih materni jezik ni slovenski jezik in ga ne obvladajo, ker so prikrajšani za kvalitetno izobraževanje, kot tudi otrokom, ki zaradi tega ne pridejo do stopnje ali pa načina ali pa količine izobraževanja, kot bi sicer lahko. Obremenjujemo učiteljice in učitelje, ki se zelo trudijo, ki delajo velikokrat na etični pogon in tako naprej, in s tem upočasnjujemo sistem. Pozivam, da spoznamo vsi skupaj dobronamernost tega predloga, da se ga spozna kot primernega za nadaljnjo obravnavo. V Novi Sloveniji smo odprti za kakršnekoli nadaljnje pogovore, iskanje poti, kako to narediti, morda tudi na način, ki ga mi ne vidimo, saj nismo rekli, da smo najpametnejši na svetu.

Hvala lepa, predsedujoča. Še enkrat bi rada povedala, da je najboljša pot do znanja jezika vključenost otrok, splošna vključenost v družbo. Zakaj je kolega Janev prejle govoril o romski populaciji, kateri del romske populacije je tisti, ki najbolje govori slovensko? Tisti, ki so starejši in ki so bili vključeni v celotno družbeno življenje v prejšnji državi, tudi delali so. Ti najbolje govorijo slovensko. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da je vendarle – kolikor mi je znano, nisem strokovnjak na tem področju področju – najbolje otroka, in odraslega, okopati v tako imenovani jezikovni kopeli, kar pomeni, da ga v nekem jeziku, v slovenskem jeziku torej, enostavno vključiš na vseh nivojih v tako tako imenovano jezikovno kopel. To so znanstveno dokazani rezultati. Seveda, otrok, bi rekla, da ima še najmanj težav pri učenju novega jezika. Misim, da bi nas moralo precej bolj skrbeti oziroma bi se morali nekoliko več ukvarjati z odraslimi, ker bi potem zagotovo prišlo tudi do tega, da rečem, meddružinskega ali znotraj družinskega učenja nekega jezika. Posebej pozorni moramo torej biti na to, da se tudi starši teh otrok naučijo slovensko. Ker ni res, da se nočejo. Sploh pa ni res, da se ne morejo. Kolikor je bilo slišati iz besed predlagateljice, največ časa, da usvojijo slovenski jezik, potrebujejo otroci iz Kitajske in Albanije. Jaz tega ne bi posploševala, predvsem pa bi najprej povedala, zakaj je tako, da ne bi slučajno bilo razumeti kakorkoli drugače. To je zato, ker seveda to niso sorodne jezikovne skupine in je potem pač učenje veliko veliko težje, ne pa zato ker otroci prihajajo iz Kitajske ali iz Albanije. Ampak zato ker prihajajo z govornega področja, na katerem govorijo jezike, ki niso slovanski, ki niso slovanski, da temu tako rečem. To je res težje, ampak ne bi pa posploševala, nekateri otroci se vseeno zelo hitro lahko naučijo, to je pač odvisno tudi od vsakega otroka posamezno. Zato teh reči ne bi posploševala in bi se mi v bistvu tudi zdelo krivično, da bi s tako rigidnim sistemom, kot je pripravljalnica, nekega otroka za eno leto oropali tistega, čemur rečemo jezikovna kopel, in tistega, čemur rečemo, da je v bistvu dejansko integriran v neko družbo. Ker ne bi bil, spet bi bil izoliran v nek določen mehurček, kjer bi se pač učilo jezik. Mislim, da je za otroka veliko pomembneje in veliko hitreje se ga bo naučil na drugačen način, torej z vključitvijo z obeh strani, da se razumemo, tudi mi moramo priti naproti, ne samo po človeški plati, ampak tudi, če želite, po zavedanju, da imamo zato na ta način vsi v družbi nekaj od tega več, da smo vsi boljši in da je tudi družba boljša, in če želite, to, kar najraje merite, tudi ekonomsko bolj uspešna. Tako da mislim, da je interes vseh, da se ti otroci naučijo Tu imamo mogoče malček različne poglede na to, kako, ampak vendarle rezultati kažejo svoje in bi veljalo temu slediti. Bili so tudi neki projekti na tem področju, bili so kot projektno delo, ki so izkazali zelo dobre rezultate, v njih so bile vključene posamezne šole. Morda bi veljalo tudi v tej maniri nadaljevati, torej iz nekih dobrih praks, vsekakor pa, lepo vas prosim, ne vsiljujte vedno znova novih parcialnih zakonov v to presneto prenormirano družbo. Vse, kar potrebujemo,

(PS Svoboda): Hvala za besedo. Govoriti o tem, da govorimo, da ni problema, da ni izziva, je neresno. Zavedamo se, da je to izziv, ki se pojavlja vedno bolj s prihodom tudi vedno več delavcev migrantov, ki jih imamo v Sloveniji, ki jih potrebujemo, kar je bilo že izpostavljeno. Njim načeloma ne dajemo pripravljalnic za eno leto, delavcem, ki bi jih bilo očitno tudi potrebno naučiti jezika. Ampak gremo na ta izziv. To je v bistvu strokovno vprašanje, ni politično. Sam menim, da izkustveno učenje veliko bolj doprinese k celostnemu učenju jezika, kulture, integraciji kot pa zgolj neko učenje v obliki enega tečaja. Imamo veliko primerov, tudi projektov, ki so zelo pozitivno prikazali učenje jezika, recimo projekt MINT, ki ga je izvajala Slovenska filantropija v Mariboru, v Ljubljani. Gre za mentorstvo za integracijo otrok migrantov, ki so se v kratkem času zelo dobro naučili slovenskega jezika in si tudi sami urejali postopke, kot so vpis v srednjo šolo in podobno. Lahko vidite na YouTubu na 15-minutnem videu, priporočam, da si ga ogledate, kako poteka to izkustveno učenje, gre pa skozi več različnih smeri, tudi športa, kulture, učenja inštrumentov in podobno, skozi take stvari se potem otroci tudi lažje naučijo. Imamo podoben primer vključevanja otrok tudi iz sosednjih držav ali na na dvojezičnih področjih, kjer si potem otroci izberejo prvi ali drugi jezik, pa tudi jezika v osnovi ne poznajo, pa se skozi sam sistem naučijo. Poznam tudi primer fanta iz Bosne, ki je bil sošolec moje hčere v Lendavi. V višjem razredu osnovne šole se je priključil izobraževanju in sedaj se uspešno izobražuje na srednješolskem tehničnem programu v Mariboru. V roku dveh let je to znanje usvojil in čisto normalno deluje, tako da ne vem, zakaj bi takemu otroku vzeli leto ali celo več glede na to, kar predlaga ta zakon. Ja, imeli smo tudi pretiravanje s covidnimi ukrepi, kjer so ljudje zastali, otroci predvsem zastali pri znanju, ne samo jezika, tudi ostalih osnovnih znanjih, pa vendar, različna intenziteta dojemanja jezikov, lahko vidimo tudi to, kar je kolega Janev povedal s strani fanta iz Ukrajine, pa imeli smo tudi primere na televiziji, videli otroke, ki so pri nas dva, štiri mesece, govorijo tekoče slovensko in so že vključeni v našo družbo. Tako da vse je stvar motivacije. Imamo cel kup zakonov, pravilnikov, strategij, direktiv EU, mednarodnih direktiv, belo knjigo, ki že od leta 1977, če gremo, zavezujejo k temu vključevanju, recimo strategije na področju Sveta Evrope, Evropske skupnosti, izobraževanje otrok delavcev migrantov, potem imamo Ženevsko deklaracijo že leta 1924, Konvencijo o otrokovih pravicah, da je potrebno otroke vključevati v šolski sistem brez razlikovanja. Menim, da je potrebno zgolj tu povečati morda podporo

skozi nadaljevalnice, ko so že v fazi vključenosti v šolski proces, tudi nadaljnje pospešeno učenje jezika. Mislim, da je predvsem pomoč s strani tudi tutorjev, sošolcev zelo dobrodošla in tista, ki najbolj pomaga, predvsem pa interakcije, izkustveno učenje s sovrstniki, in ne toliko top-down učenje, ker to nima toliko učinka. učinka. Mislim, da je ta zakon neprimeren in je potrebno zadeve reševati tako, kot predlaga tudi stroka z dopisi, ki so nam jih poslali.

v normativnih podlagah, strokovnih dokumentih, v urah pomoči, v sistemiziranih delovnih mestih, v dodatnih specifikah, ki se na pobudo šol odobrijo. Predvsem pa to pomeni, da so otroci integrirani, da so vključeni, da ni potrebno, da so eno šolsko leto dlje v učnem procesu s tem namenom, ampak jih motiviramo na ta način, da se čim hitreje povežejo, naučijo jezika in navežejo tudi socialne stike. Zato menim, da je morebiti potreben razmislek o normativnih spremembah trenutnih normativnih podlag, ni pa potrebno uvesti dodatnega leta šolanja s pripravljalnico. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo še predstavnica predlagatelja poslanka Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Naj omenim, dodatno leto šolanj – mi nič dodatno s pripravljalnicami ne uvajamo dodatnega leta šolanja, ker je to že samo po sebi na ta način zapeljano, da otrok, če ne napreduje oziroma sicer možnost napredovati, ampak dodatno leto je že, če pride v Slovenijo in namesto da bi šel v sedmi razred, pride v šesti razred. To je že zdaj, ali ni? To imamo že zdaj, da gre za eno stopnjo, v en razred nižje, kakor je obiskoval v svoji lastni državi. Tako da mi s pripravljalnicami tega nič ne uvajamo. Mi želimo s pripravljalnicami samo olajšati ta prihod v slovensko obvezno osnovno šolo. Samo to smo želeli. Da ne bodo čutili stiske, ko pridejo v razred in se praktično zaradi jezikovnih barier ne znajo sporazumevati sporazumevati s svojimi sovrstniki. Ko sem šla bolj podrobno pogledat strategijo, ki ste jo sprejeli glede vključevanja tujcev, imate: »Izzivi na področju jezikovne integracije: 180-urni tečaj jezika se navadno izkaže kot zadovoljiv le pri tečajnikih iz sorodnih jezikovnih okolij, na primer Bosna in Hercegovina, Srbija, Ukrajina in Rusija.« Zato sem rekla, da podatki kažejo, da imajo težavo z integracijo in usvajanjem jezika ravno otroci, ki prihajajo iz Albanije, iz Kitajske, iz Koreje je omenila prej kolegica Tacerjeva, da navadno seveda to ne velja,

da je v manjših krajih težje glede na znanje in učni napredek, oblikovati homogene skupine, da se vse več ljudi v tečaj slovenskega jezika težko vključi zaradi izmenskega dela ali skrbi za otroke. Se pravi, mi bi najbolj ranljivim, se pravi otrokom, s pripravljalnicami najlažje pomagali. Vsi ti vaši izzivi na področju jezikovne integracije so zapisani. Upam, da bo zakon našel kakšnega izmed teh naštetih izzivov, naš predlog pa prinaša dobre prakse, nenazadnje tudi pripravljalnic, pa jim lahko rečemo medkulturne pripravljalnice, lahko ime zamandmirate pa ga spreminjate, saj smo tega navajeni, tudi pri zakonu o interventnih ukrepih v zdravstvu se je spreminjal naslov zakona, nič novega. Nič novega, če vam ta beseda ni všeč, ampak imejte pred očmi otroke, ki pridejo sem, pridejo direktno v razred, kjer vsi sodelujejo pri pouku, vsi dvigujejo roke, hodijo pred tablo, in njega, ki je v krču in ne razume nič. Zakaj ne bi ta otrok imel priložnosti spoznati slovenski jezik, osnove slovenskega jezika v pripravljalnici in bil hkrati z njimi povsod drugod? Vidim, da ni in ni take volje. To me sicer na nek način žalosti, ne jemlje mi pa ne volje ne poguma, da bomo na zastavljeni poti, v katero verjamem, da je prava rešitev, vztrajali tudi v prihodnje. Zato povem, da se bomo kmalu srečali tudi na to temo ponovno. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj.

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Komisija za nadzor javnih financ. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo članu komisije

V skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o računskem sodišču je delovno telo Državnega zbora, pristojno za nadzor proračuna in drugih javnih financ, pristojno tudi za to, da predlaga Državnemu zboru sprejetje sklepa o tem, katera revizijska gospodarska družba bo revidirala računovodske izkaze Računskega sodišča Republike Slovenije. Komisija za nadzor javnih financ je na 10. seji 8. junija 2023 sprejela sklep, s katerim je generalno sekretarko Državnega zbora pozvala, da opravi vse potrebne postopke po Zakonu o javnem naročanju za izbiro revizijske gospodarske družbe, ki bo v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o računskem sodišču izvedla revizijo računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022. Generalna sekretarka Državnega zbora je Komisiji za nadzor javnih financ 2. novembra 2023 posredovala dopis, s katerim ji je v nadaljnji postopek poslala dve ponudbi, ki sta prispeli na povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022. V skladu z določili ponudbene dokumentacije je merilo za izbor najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev, najnižja skupna ponudbena cena v evrih z davkom na dodano vrednost. Iz zapisnika o prejetih ponudbah izhaja, da je najbolj ugodna ponudba ponudnika GM revizija, d. o. o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana. Zato je Komisija za nadzor javnih financ na 14. seji 16. novembra 2023 sklenila predlagati državnemu zboru, da za revizijo računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022 izbere navedeno NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Odločanje o predlogu sklepa bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. Predlog zakona je na 22. seji 30. novembra 2023 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč, in sicer ima prva besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlagatelj novele zakona, ki ureja čezmejno izvajanje storitev, predlaga enoletno preložitev začetka uporabe novega načina plačevanja socialnih prispevkov za delavce, ki so napoteni iz Slovenije v tujino. Državni zbor je z namenom zagotovitve enake varnosti vsem napotenim delavcem v tujino marca letos med drugim sprejel tudi črtanje izjeme, ki jo je do sedaj omogočal drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Na podlagi te izjeme so lahko slovenska podjetja plačevala socialne prispevke delavcev, napotenih v tujino, glede na plačo, ki bi jo prejemali v Sloveniji, po novem pa bo večina delodajalcev morala plačevati socialne prispevke napotenemu delavcu glede na plačo, ki jo je prejemal za opravljeno delo v tujini. Da bo povsem jasno, Socialni demokrati podpiramo konec izjeme, ki je delodajalcem omogočala nižje stroške ponujenih storitev s pomočjo nižjih socialnih prispevkov, ki so jih plačevali svojim zaposlenim. To namreč ne pomeni le socialnega dampinga, na katerega nas opozarja Evropska komisija, temveč tudi nižjo socialno varnost napotenih delavcev po upokojitvi, saj je višina pokojnine, ki jo delavec prejme ob upokojitvi, odvisna od višine vplačanih socialnih prispevkov. Zato je prav, da se nova ureditev čim prej uveljavi in se prispevki obračunajo od dejanskega izplačila plače. Kljub temu pa smo tudi mi naklonjeni odložitvi začetka uporabe novega načina plačevanja socialnih prispevkov, vendar samo za šest mesecev, ker menimo, da bi to moralo biti dovolj za dogovor in pripravo konkretnih ukrepov. V času priprave novele zakona, ki jo je sprejel Državni zbor, je bilo v socialnem dialogu namreč dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance pripravilo analizo učinkov nove ureditve na konkurenčnost slovenskih podjetij ter pripravilo kompenzacijske ukrepe na davčnem področju, če bi le-ti bili potrebni. Četudi se sedaj kaže, da novi način plačevanja socialnih prispevkov delodajalcem ne bi smel pretirano povišati stroškov, bi po našem mnenju morali okrepiti napore za oživitev socialnega dialoga ter doseči skupno razumevanje socialnih partnerjev o tem vprašanju. Delodajalska stran namreč še vedno trdi, da bo nova ureditev imela hude posledice za konkurenčnost podjetij, zato mnogi razmišljajo o selitvi podjetij v druge države članice Evropske unije. Dejstvo je tudi, da so bili dogovori v socialnem dialogu spomladi sprejeti v pričakovanju davčnih sprememb, ki so del koalicijskega programa. Ta proces pa je povsem zastal. Naš davčni sistem predvsem pri delavcih, ki delajo v tujini, dela velike in neupravičene razlike glede na njihov status. Zato še vedno pričakujemo dogovor o izboljšavah davčnega sistema, ki bodo odpravile takšne in druge neupravičene ureditve. Razumemo, da naši koalicijski partnerji niso naklonjeni dodatnemu zamikanju uveljavitve zakona, kljub vsemu smo si želeli s svojim predlogom na matičnem delovnem telesu spoštljivo opozoriti na potrebo, da se lotimo sprememb slovenskega davčnega sistema, pri tem pa poiščemo ravnotežje med socialno zaščito delavcev in konkurenčnostjo slovenskih podjetij. Hvala lepa.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev ureja področje napotitve delavcev na delo v druge države članice Evropske unije oziroma čezmejno izvajanje storitev podjetnikov. Sprejet je bil 22. marca 2023 kot odgovor na do takrat veljavno zakonsko ureditev, ki je več kot 30 let omogočala neenako obravnavo zaposlenih in je pomenila nelojalno konkurenco in socialni damping. Temeljni cilj in namen spomladanske spremembe je bil zagotoviti ustrezen prenos direktiv Evropske unije v nacionalno zakonodajo ter preprečiti nelojalno konkurenco. Upoštevalo se je vse ugotovljene pomanjkljivosti, med drugim tudi načelo enake obravnave vseh delavcev ne glede na kraje opravljanja dela. Naslovilo se je torej vprašanje enakih izhodišč in pravic delavcev, ki delajo v Sloveniji, in tistih, ki svoje delo opravljajo v tujini. Na vse te kršitve, ki smo jih spomladi letos odpravili, so nas večkrat opozorili tudi iz Evropske unije, ki je terjala ukrepanje in grozila s sankcijami. V fazi priprave takratnega predloga zakonodaje je ves čas potekal širok dialog. Z rešitvami se je sproti seznanjalo tudi socialne partnerje v okviru pogajalske skupine, predlog zakona je dobil zeleno luč tako na Ekonomsko-socialnem svetu kot tudi v medresorskem usklajevanju. Pomembno je povedati tudi, da je bil ustanovljen poseben strokovni odbor Ekonomsko-socialnega sveta, ki naj bi se ukvarjal z vprašanjem konkurenčnosti na tem področju. Na podlagi podatkov, ki so jih predložili predstavniki delodajalcev, je bila s strani Vlade Republike Slovenije pripravljena analiza posledic uveljavitve in ta je jasno pokazala, da ni nikakršnih osnov za podaljševanje nelojalne konkurence in socialnega dampinga oziroma kakršnekoli druge kompenzacije. Nasprotniki sprememb pa žal v vsem tem času, v vseh teh mesecih od predložitve analize do danes niso ponudili vsebinskega odgovora nanjo, razen golega nasprotovanja zakonu z vložki tipa »uničujete gospodarstvo in konkurenco«. Dosedanja ureditev je omogočala prakso nelojalne konkurence in hude anomalije. Edino tri države, Nemčija, Italija in Poljska, imajo v absolutnem številu več napotenih delavcev v tujino od Slovenije, čeprav so te države po prebivalstvu od 20-krat do 41-krat večje od Slovenije. Delodajalci, ki napotujejo delavce v druge države članice Evropske unije, imajo trikrat višje dobičke kot primerljivi delodajalci, ki opravljajo primerljive storitve v Sloveniji. Velika večina delavcev, ki so iz Slovenije napoteni na delo v druge države članice Evropske unije, je iz drugih držav, največ s področja nekdanje Jugoslavije. Iz razpoložljivih podatkov Ministrstva za finance izhaja, da je več kot polovica napotenih delavcev nerezidentov Slovenije za davčne namene. Število gradbenih delavcev, napotenih iz Slovenije v tujino, je večje od števila gradbenih delavcev v Sloveniji. Več delavcev torej pošljemo v tujino, kot jih dela pri nas, ob tem, da naj bi v tem sektorju vladalo pomanjkanje delovne sile. Poslovni model pošiljanja delavcev iz nekdanje Jugoslavije na avstrijska in nemška gradbišča na škodo socialne varnosti delavcev, na škodo slovenskih javnih financ in s trikrat večjimi dobički od primerljivih podjetij ne sme in ne more biti temelj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo. S predlogom, ki je pred nami, bi se za te poštne nabiralnike daljšalo prehodno obdobje, v katerem bi izvajali socialni damping in koristili nedovoljene pomoči za visoke dobičke na ramenih zaposlenih, ki bi zato imeli manjšo socialno varnost, ter v škodo slovenskih javnih financ. In odgovornost te koalicije je, da ne naseda, ne naseda floskulam o uničenju gospodarstva, da ne naseda cenenemu desnemu populizmu. V Levici ne pristajamo na kovanje dobičkov na ramenih zaposlenih, ta koalicija pa ima dolžnost, da nelojalno konkurenco omejuje, ne pa celo spodbuja z raznimi podaljški. V Poslanski skupini Levica takih predlogov nikakor ne moremo podpirati. hvala za besedo. Predlagatelj navaja, da nova ureditev, ki jo je prinesel letos marca sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, poslabšuje konkurenčni položaj slovenskih podjetij, ki delavce napotujejo v tujino. Zato s podaljšanjem prehodnega obdobja želijo podariti dodatno dodatno leto časa, da bi se našla ustrezna rešitev, ki bi po predlagateljevem prepričanju preprečila poslabšanje položaja slovenskih podjetij, ki delavce napotujejo v tujino. Dejstvo je, da Slovenija s trenutno ureditvijo krši načelo Evropske unije glede enake obravnave vseh delavcev in nudi nedovoljeno državno pomoč. Evropska unija je terjala ukrepanje in grozila s sankcijami. Še vedno veljavna ureditev namreč omogoča neenako obravnavo zaposlenih, kar dejansko pomeni dvoje: nelojalno konkurenco in socialni damping. S črtanjem zakonske določbe v ZPIZ se s 1. januarjem 2024 odpravlja posebna zavarovalna podlaga za napotene delavce, s čimer se zagotavlja enaka obravnava delavcev, ki so v enakem delovnopravnem delovnopravnem položaju, tudi z vidika enake obravnave glede socialne varnosti. Če se ustavimo pri kronologiji priprave zakonskih sprememb Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, med drugim tudi pri s strani predlagatelja in opozicije večkrat omenjenem socialnem dialogu, so stvari povsem jasne. Ministrstvo za finance je kljub vsakokratnim zapletom pri pridobivanju potrebnih podatkov o učinku omejenega ukrepa na konkurenčnost slovenskega gospodarstva pripravilo analizo na podlagi razčlenitve pridobljenih obrazcev REK, za nas edinega relevantnega podatka. Ena od ključnih ugotovitev je, da se bodo za delodajalca stroški dela na račun črtanja določbe v pokojninskem zakonu zvišali za 6 %, in ne za 30 %, kot to glasno poudarjata Gospodarska zbornica in tudi opozicija. Med drugim študija nakazuje, da imajo delodajalci, ki napotujejo delavce v druge države članice, tudi trikrat višje dobičke kot primerljivi delodajalci, ki opravljajo primerljive storitve v Sloveniji. Za konec ne morem mimo prevečkrat slišanih očitkov, kako ta vlada za gospodarstvo še ni naredila nič dobrega. Mar res? Samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta je gospodarstvo na podlagi sprejetih ukrepov za pomoč gospodarstvu prejelo več kot pol milijarde pomoči. S tem, ko je država posegla v cene elektrike in bencina, je preprečila, da bi podjetja in posamezniki nosili več 100 milijonov višje breme. Tako pa ima Slovenija primerjalno gledano ceno elektrike nižjo kot povprečje Evropske unije, cena bencina pa ostaja nižja kot v sosednjih državah. Da, časi brezobrestnega kreditiranja so se končali, zaradi luknje, ki jo je povzročila prejšnja vlada s svojim za državo škodljivim ravnanjem, pa je ta vlada še toliko bolj prisiljena dobro premisliti, kako na najbolj učinkovit način usmeriti sredstva k pomoči potrebnim, ne pa k našim izbrancem, kot je bilo to v navadi našim predhodnikom. Saj veste, kako pravi pregovor, kdor hitro da, dvakrat da. Glede na navedeno Poslanska skupina Svoboda predlaganih sprememb Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ni podprla. Za nas poslanke in poslance Svobode je namreč nesprejemljivo, da bi konkurenčna prednost slovenskega gospodarstva še naprej

Hvala lepa, predsedujoča. Naključje ali ne, istega dne na začetku marca 2023 smo na pristojnem delovnem telesu obravnavali dve spremembi zakonov, ki sta vzorčna primera, kako se zakonodaje ne bi smelo sprejemati, in namesto rešitev prinašata nove težave in nezadovoljstva. O prvem, Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti oziroma bolj znanem kot zakonu o štempljanju, smo že veliko govorili in o njem bomo žal zaradi neposluha vlade in koalicije morali še govoriti. V Slovenski demokratski stranki smo predlog spremembe zakona vložili ponovno in na ta način vladi tudi omogočamo, da v drugo vendarle naredi popravni izpit. Drugi od omenjenih zakonov pa je Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, katerega ključni del stopi v veljavo s 1. 1. 2024, kar je bila tudi zahteva Ekonomsko-socialnega sveta. Še več, dogovorjeno je bilo, da se ustanovi strokovni odbor in da se v ustreznem času pripravijo rešitve za ohranjanje konkurenčnosti na področju čezmejnega izvajanja storitev glede na učinke črtanja drugega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Skratka, na podlagi predlogov ukrepov za ohranitev konkurenčnosti storitvenoizvoznega dela slovenskega gospodarstva so bile ob sprejemanju zakona obljubljene tudi spremembe na davčnem področju. Vse omenjeno je bilo tudi podlaga za to, da so takrat predlagane spremembe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev dobile soglasje, predvsem delodajalcev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Ker smo v Slovenski demokratski stranki upali, da Vlada vsaj tega dogovora na Ekonomsko-socialnem svetu ne bo prelomila, in ker zagovarjamo, da se prispevki plačajo od dejansko prejete plače, takratnemu predlogu zakona nismo nasprotovali. A kaj ugotavljamo danes? Da Golobova vlada skoraj v letu dni ni bila sposobna pripraviti ustreznih ukrepov, ki bi bili v pomoč gospodarstvu pri ohranjanju njihove konkurenčnosti. In to ob dejstvu, da so znane rešitve drugih držav in da tukaj posebne pameti ne potrebujemo. Tokratni predlog, ki ga v koaliciji na pristojnem delovnem telesu niste podprli ste na ta način onemogočili njegovo sprejetje na seji Državnega zbora, bi ta prehodni čas do uveljavitve zakonskih sprememb podaljšal za leto dni. S tem bi koalicija pridobila dodatni čas, da v sodelovanju z delodajalci in delojemalci pride do ustreznih rešitev, ki bi bile v obojestransko korist in končno v korist državnega proračuna ter zdravstvene in pokojninske blagajne. Ker vlada tudi tokrat ne prisluhne številnim opozorilom, bodo posledice takšnega neodgovornega ravnanja nov velik udarec za gospodarstvo in vse nas. Po napovedih bomo priča selitvam podjetij v tujino, upadanju izvoza storitev, odpuščanju delavcev, manj bo pobrane dohodnine in prispevkov. Skratka, obeti so slabi in težko popravljivi. Sprašujem pa se, ali Vlada s tovrstnimi zakonskimi predlogi namerno spodkopava gospodarstvo in deluje po sistemu »bolj ko so ljudje odvisni od države in različnih socialnih transferjev,

Hvala lepa za besedo. Konec novembra je na Brdu potekal vrh gospodarstva, ki se ga je med drugimi udeležil tudi predsednik Vlade Robert Golob. Ponovno je nekaj obljubil, in sicer da bodo z gospodarstveniki vsaj enkrat na mesec sedeli za isto mizo, da bi skupaj zmanjšali birokracijo, našli odgovor, kako izpeljati davčno reformo. Robert Golob je tudi napovedal spremembo zakona o evidencah, ki razburja delodajalce. »Debirokratizacija registriranja delovnega časa definitivno potrebuje izboljšave,« je dejal, »zato bomo dosegli varnost zaposlenih, na drugi strani pa razbremenili gospodarstvo, da bo lažje opravljalo svoje osnovno poslanstvo.« Mislim, da bi se moral predsednik Vlade Robert Golob z gospodarstveniki pogovarjati tudi o današnji temi. Nekatera podjetja na štajerskem koncu so že prenesla sedeže iz Slovenije predvsem v Nemčijo in na Hrvaško, ker se s koncem letošnjega leta izteka prehodno obdobje, v katerem se za izplačilo plač napotenim delavcem upošteva stara ureditev. Po tej se za obračun prispevkov porabi plača, kot bi jo delavec prejel, če bi delal v Sloveniji. Naj že takoj na začetku povem, da ne nasprotujemo temu, da se prispevki plačajo od dejansko prejete plače, smo pa za to, da se v okviru ESS najde rešitev, kako bodo slovenska podjetja in slovenski napoteni delavci kljub spremembi mednarodno konkurenčni. V okviru ESS je bil namreč že v času priprave novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev ustanovljen Strokovni odbor za pripravo rešitev za ohranjanje konkurenčnosti na področju čezmejnega izvajanja storitev. Na ESS so se dogovorili za časovnico, po kateri bi do 1. maja prišli do predlogov mednarodno primerljivih ukrepov za ohranitev konkurenčnosti storitvenoizvoznega dela slovenskega gospodarstva, vključno s spremembami na davčnem področju. Žal aktivnosti zlasti na treh ministrstvih, ki so vpeta v oblikovanje sprememb, niso bile zadostne in rešitve ni na vidiku. V Novi Sloveniji smo zato na pristojnem odboru vložili zakon, da se prehodno obdobje podaljša za eno leto oziroma do konca leta 2024, v katerem se za izplačilo plač napotenim delavcem še uporablja drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2. Ta določa, da se kot osnova za plačilo prispevkov napotenih delavcev uporablja plača, ki bi jo prejeli za enako delo v Republiki Sloveniji. Večina čezmejnih storitev se opravi v panogah gradbeništva, tehničnih storitev in transportnih storitev. Gre za številčno razmeroma majhno skupino podjetij, ki pa imajo velik vpliv na slovensko gospodarstvo. V letu 2022 so izvozniki teh storitev ustvarili za 2,4 milijarde evrov presežka izvoza in v slovenski BDP prispevali 9,5-odstotni delež. Stara ureditev izplačila plač velja še do konca letošnjega leta, s 1. 1. 2024 pa zaradi sprejetja novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev posebne ureditve za napotene delavce ne bo več. Po novem bo tako delavec v primeru enake bruto plače prejel med 13 % in 14 % nižje izplačilo, strošek plač pa se bo za delodajalca povečal za okrog 10 %. V primeru, da bo delavec prejel enako neto plačo kot pred spremembo, pa se bo strošek plač za delodajalca povečal za okrog 30 %. V raziskavi, ki je bila leta 2020 izvedena med 58 podjetji, ki se ukvarjajo z izvozom storitev, jih je največ, kar 44,8 %, kot najbolj možno posledico ukinitve dosedanje ureditve plačevanja prispevkov za napotene delavce navedlo, da bi podjetje preselili v tujino. Zato smo v Novi Sloveniji predlagali, da se sprememba v zvezi z obračunom prispevkov zamakne za eno leto, v tem enoletnem obdobju pa bi lahko delodajalci, delojemalci in Vlada našli rešitev, ki bi omogočila konkurenčno ureditev za napotene delavce in podjetja, ki jih zaposlujejo. Žal je bil naš predlog na odboru zavrnjen. Agenda gospodarstva konec novembra na Brdu je bila jasna: stabilno, konkurenčno, predvidljivo in spodbudno davčno okolje. Očitno te agende ne delite v koaliciji, kljub visokoletečim besedam predsednika Vlade. V državni vreči bo zaradi vaše politike še manj denarja. Razvpiti davčni svetovalec zaradi višjih prispevkov od 1. 1. 2024 ne počiva in že poziva podjetja, da sedež preselijo v Bosno. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 15. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali čez pol ure, in sicer ob 13.50. Lep pozdrav do takrat! Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 11., 17., 12., 13., 14., 15., 16., 19. in 1. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli je primeren za nadaljnjo obravnavo. Kolegica Iva Dimic, predvidevam, da imate obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Res je. Ključ za uspešno integracijo je znanje slovenskega jezika. To je včeraj potrdil predsednik Vlade in to imate tudi zapisano v Strategiji vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije. Se pravi, ključ je vzpostaviti in postaviti tako okolje, take okvire, da se bodo lahko otroci, ki so tuji državljani, katerih materni jezik ni slovenščina, ki ne razumejo slovenskega jezika, s pomočjo dodatnih učnih ur v tako imenovanih pripravljalnicah čim bolje naučili slovenskega jezika in začeli komunicirati s svojimi vrstniki in začeli tudi napredovati v naših šolah. V Novi Sloveniji bomo predlog podprli in glasovali za, da je primeren za nadaljnjo obravnavo, ker verjamemo, da je potrebno reševati reševati zadeve. Na to nas opozarjajo tako župani, tako starši, tako ravnatelji kot tudi učitelji. Seveda smo pričakovali tudi vašo podporo, ravno zato ker imate v strategiji zapisane korake,

Ne. Torej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, 29 jih je glasovalo za, proti pa 46. Ugotavljam, da Državni zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in s tem ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 17. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Glasujemo.

Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, kot matično delovno telo ga je obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni in matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato sedaj odločamo o predlogu zakona. Glasujemo.

Ker k dopolnjenemu predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona in prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato sedaj odločamo o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo prekinjeno 19. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa o spremembi sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo predloga sklepa glede še ene preiskovalne komisije z zelo dolgim imenom, Predloga sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa o spremembi sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

Predlog sklepa z dne 18. decembra je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Svoboda z dne 14. decembra. Prijavljenih k razpravi ni in prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podpredsednika imenuje Bojan Čebela. Glasujemo.

Ministrica za pravosodje je 11. decembra Državnemu zboru na podlagi enajstega odstavka 62.b člena v povezavi s prvim odstavkom 62.a člena Zakona o sodiščih posredovala predlog za imenovanje Marjete Švab Širok za podpredsednico Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predstavnik Sodnega sveta! Pred vami je predlog za imenovanje podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, postopek imenovanja pa poteka po določbah Zakona o sodiščih. Na podlagi enajstega odstavka 62.b člena v povezavi s prvim odstavkom 62.a člena Zakona o sodiščih podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije imenuje Državni zbor na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem mnenju Sodnega sveta in občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Na javni poziv Sodnega sveta z dne 14. julija 2023 se je v 60-dnevnem roku, ki se je iztekel 12. septembra 2023, prijavila ena kandidatka. Ministrstvo za pravosodje je v skladu z enajstim odstavkom 62.b člena v povezavi s prvim odstavkom 62. člena Zakona o sodiščih pridobilo mnenje občne seje Vrhovnega sodišča z dne 23. oktobra 2023 in Sodnega sveta z dne 27. novembra 2023. Obe mnenji podpirata kandidaturo Marjete Švab Širok za mesto podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Kandidatka je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Od leta 1994 dalje dela na področju kazenskega pravosodja. Kandidatka ima bogate sodne in strokovne izkušnje, ki jih je pridobila med dolgoletnim delom v pravosodju. Šest let je opravljala delo državne tožilke, od tega tri leta na temeljnem in kasneje okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani ter tri leta v tako imenovani Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Dne 30. marca 2000 je nastopila funkcijo okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dne 26. oktobra 2006 je bila imenovana na mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Ljubljani, dne 16. novembra 2017 pa na mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Ves čas dela v pravosodju. Kandidatka deluje tudi na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja. S tujimi kazenskopravnimi strokovnjaki se od leta 2003 srečuje kot kontaktna točka Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah, pri čemer je od leta 2007 korespondentka oziroma koordinatorka kontaktnih točk za Slovenijo. Kot predstavnica Vrhovnega sodišča sodeluje v projektih Ministrstva za pravosodje, s Centrom za izobraževanje v pravosodju pa sodeluje kot predavateljica in vodja izobraževanj s kazenskopravnega področja. Glede na navedeno vam, spoštovane poslanke in poslanci, predlagam, da se kandidatko Marjeto Švab Širok imenuje za podpredsednico Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Želi za predstavitev poročila besedo predsednica komisije Janja Sluga? Vidim, da ja. Izvolite. Mandatno-volilna komisija je na 22. nujni seji 18. decembra 2023 kot matično delovno telo obravnavala predlog za imenovanje podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru 11. decembra 2023 posredovala ministrica za pravosodje. Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan Državnemu zboru v imenovanje za podpredsednico Vrhovnega sodišča predlaga Marjeto Švab Širok, vrhovno sodnico na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Na seji Mandatno-volilne komisije je dopolnilno obrazložitev predloga tako kot danes podala državna sekretarka mag. Valerija Jelen Kosi. Iz obrazloženega pisnega predloga in ustne dopolnilne obrazložitve državne sekretarke izhaja, da se je na javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije prijavila ena kandidatka, vrhovna sodnica Marjeta Švab Širok. Ministrstvo za pravosodje je pridobilo mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Sodnega sveta. Kandidatka za podpredsednico Vrhovnega sodišča je prejela tako podporo občne seje kot tudi podporo Sodnega sveta. Ministrica za pravosodje je pisni predlog utemeljila z opisom izobraževalne in karierne poti kandidatke ter navedla, da kandidatka svoji prijavi ni priložila programa, saj meni, da je poglavitna naloga podpredsednika sodišča, da je v podporo predsedniku sodišča pri uresničevanju njegovega programa. S programom predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je kandidatka seznanjena in ga v celoti podpira. V razpravi je članica Poslanske skupine SDS povedala, da kandidatke ne bodo podprli, ter med razlogi navedla kandidatkino sodelovanje v določenem sodnem postopku v preteklosti. Podvomila je tudi v ustreznost kandidatkine odločitve, da svoji prijavi ni priložila strateškega programa dela sodišča. Opozorila je še, da se na prva dva razpisa za podpredsednika Vrhovnega sodišča ni prijavil nihče, na zadnjem razpisu pa je kandidaturo vložila le ena predlagana kandidatka. Državna sekretarka je glede tega, da kandidatka za podpredsednico ni predložila strateškega programa dela sodišča, pojasnila, da je kandidatka ravnala v skladu z veljavno zakonodajo, saj drugi odstavek 62.b člena Zakona o sodiščih določa, da predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča za kandidate za podpredsednike sodišč ni obvezna. Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi enajstega odstavka 62.b člena v povezavi s prvim odstavkom 62.a člena Zakona o sodiščih in 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme sklep, s katerim se za podpredsednico Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo šestih let imenuje Marjeta Švab Širok. Hvala lepa. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne. Torej ne bo stališč poslanskih skupin. Želite besedo poslanke in poslanci, morda? Tudi ne. Torej ne bo razprave. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za podpredsednico Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo šestih let imenuje Marjeta Švab Širok. Glasujemo.

Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, ki predlaga, da Državni zbor za člane in članico Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije imenuje Jureta Brankoviča, Matevža Klobučarja, Petra Ribariča in Matejo Fridl Stojanović. Želi za dopolnilno obrazložitev predloga – ga ni, predstavnika Vlade. Aha, res ga ni. Dobro. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru predložila predloge sklepov. Gospa Janja Sluga? Tudi ne bi besede, prav. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Kdo je tako priden, da takoj pove, da ne bo? Ne bo predstavitev stališč poslanskih skupin. Želite besedo poslanke in poslanci? Tudi ne. Gospod Prednik, vi bi, kajne? Ja, saj vem. Zaključujem torej razpravo oziroma je ne bo. Prehajamo na odločanje o predlaganih sklepih. Ob tem vas obveščam, da bo na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji vsak sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Na podlagi četrtega odstavka 13. člena navedenega zakona Državni zbor o vsakem kandidatu glasuje posebej. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije za dobo štirih let imenuje Jure Brankovič. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije za dobro štirih let imenuje Matevž Klobučar. Glasujemo.

Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se za člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije za dobo štirih let imenuje Peter Ribarič. Glasujemo.

Odločamo še o predlogu sklepa, s katerim se za članico Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije za dobo štirih let imenuje Mateja Fridl Stojanović. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predlogov za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnic in okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloge za izvolitev Katarine Vidmar, Ane Babnik, Jasmine Ivančič in dr. Luke Bernarda v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnic in okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Želi za dopolnilno obrazložitev predlogov besedo predstavnik Sodnega sveta gospod Andrej Razdrih? Ne. Predloge je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Kolegica Janja Sluga? Ne. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Prav. Končali smo torej s predstavitvijo stališč poslanskih skupin oziroma je sploh nismo imeli. Morda poslanke in poslanci želijo besedo? Tudi gospod Jonas ne bo govoril, v redu. Hvala lepa. Malo heca. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Katarina Vidmar. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Ana Babnik. Glasujemo.

prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Katarina Vidmar. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Jasmina Ivančič. Glasujemo.

Prehajamo še naprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 19. decembra, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z ukrepi zaradi povečanega števila nezakonitih migracij. Glasujemo.

zakonitim in nezakonitim priseljevanjem v Slovenijo. Glasujemo.

glasovalo za, proti pa 47. (Za je glasovalo 30.) (Proti 47.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Četrti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi z nevzdržnim stanjem v zdravstvu.

Peti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z različnim pristopom pri usklajevanju posameznih prejemkov. Glasujemo.

Šesti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja v zvezi s produktivnostjo in nepotrebnim »štempljanjem«. Glasujemo.

76 poslank in poslancev je navzočih, 29 jih je glasovalo za, proti pa 47. (Za je glasovalo 29.) (Proti 47.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Sedmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance Klemna Boštjančiča na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z napovedano razbremenitvijo plač.

Osmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance Klemna Boštjančiča na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z zahtevnim ekonomskim položajem Slovenije ter sporno politiko Vlade. Glasujemo.

okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s sodbo Sodišča Evropske unije glede odvajanja in čiščenja odpadne vode v Ljubljani v luči kanala C0. Glasujemo.

Deseti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z rekonstrukcijo ceste Grabonoš–Radenci.

11. sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo Marjana Šarca in ministra za finance Klemna Boštjančiča na poslansko vprašanje Jožefa Jelena v zvezi z nižjo stopnjo DDV za gasilsko opremo. Glasujemo.

76 poslank in poslancev je navzočih, 31 jih je glasovalo za, 45 proti. (Za je glasovalo 31.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 12. sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z bolniškimi odsotnostmi. Glasujemo.

13. sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z urejanjem področja psihoterapije. Glasujemo.

14. sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi s finančnim stanjem na Javnem zavodu RTV Slovenija. Glasujemo.

15. sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z regijsko bolnišnico na Gorenjskem. Glasujemo.

Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Mojce Šetinc Pašek v zvezi z delom policije v primeru Slovenske tiskovne agencije. Glasujemo.

sprejet. 17. Sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s pohitritvijo postopkov pri sprejemanju občinskih prostorskih načrtov. Glasujemo.

76 poslank in poslancev je navzočih, 30 jih je glasovalo za, proti pa 45. (Za je glasovalo 30.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Še 18. sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Šarca na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi s področjem dela državnih sekretarjev na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glasujemo.

Obveščam vas, da se bo ob 14.45 začela 58. izredna seja Državnega zbora. Se vidimo kmalu.